Prelazimo na točku dnevnog reda koja je najavljena kao prva danas, a to je - Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Agenciji za regulaciju tržište željezničkih usluga čitanje, P.Z.E. broj 357 Predlagatelj zakona je Vlada Republike Hrvatske. Prijedlog akta primili ste poštom. Hitni postupak primjenjuje se u skladu s člankom 161. Poslovnika.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 Izvješća ste primili na sjednici. Amandmane je podnio Odbor za zakonodavstvo. Želi li predstavnik predlagatelja dodatno obrazložiti? Da. Gospodin Branimir Jerneić državni tajnik u Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture. Izvolite. Zahvaljujem se poštovani predsjedniče Hrvatskog sabora. Uvaženi zastupnici. Ja ću ukratko iznijeti nekoliko rečenica o izmjenama i dopunama Zakona o Agenciji za regulaciju tržišta željezničkih usluga. Osnovni zakon usvojen je 2007. godine kojim je osnovana agencija kao samostalna i nezavisna javna ustanova. U okviru predpristupnih pregovora sa predstavnicima Europske komisije, Europske unije i sukladno napucima, odlučili smo se na izmjenu i dopunu zakona s ciljem da se redefiniraju i dodatno pojasne već prethodno ugrađene odredbe zakona, posebice u dijelu koji se to odnosi na sudjelovanje s drugim regulatornim agencijama u okruženu, te će se ovim zakonom također stvoriti precizniji okvir i dati pravo priziva regulatornom tijelu na izbor članova upravitelja infrastrukture što će u znatnoj mjeri ojačati regulaciju i otvrenost pristupa željezničkoj infrastrukturi, a s druge strane izmjena ovog zakona idu u smjeru povećanja kazni koja agencija propisuje za sporove koji se pred njom vode i to u znatnoj mjeri povećanjem iznosa sa 50 tisuća kuna na maksimalnih 2 milijuna kuna. Ovim izmjenama i dopunama nastavlja se proces harmonizacije domaćeg zakonodavstva s onim I moram reći ovdje u raspravi da smo kao predstavnici predlagatelja suglasni i prihvaćamo amandman na članak broj 2. koji je dao Odbor za zakonodavstvo na ovaj zakon. Hvala. Hvala. Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Ne. Otvaram raspravu. U ime kluba HDZ-a gospodin zastupnik Niko Rebić. Izvolite.

i ovim prijedlogom zakona usklađuje se zakonodavstvo Republike Hrvatske sa zakonodavstvom Europske unije. Ovim zakonom mijenja se i dopunjuje Zakon o Agenciji za regulaciju tržišta željezničkih usluga tako da se dodatno pojašnjavaju već neki od ranije u zakonu ugrađenih pravnih instituta, te dodatno usklađuje odredbe zakona sa odredbama sekundarnih pravnih propisa Zakonom se dodatno preciziraju, mijenjaju i dopunjuju neki pravni instituti te jasnije i cjelovitije vrši implementacija direktiva Europske unije kojima se regulira pitanje regulacije tržišta željezničkih usluga, odnosno ustroj i funkcioniranje Agencije za regulaciju tržišta željezničkih usluga. Direktiva Europske unije o rasporedu kapaciteta željezničke infrastrukture i ubiranju pristojbi za uporabu željezničke infrastrukture odnosi se na principe i postupke koji se primjenjuju u vezi određivanja i naplate pristojbi za željezničku infrastrukturu i raspodjelu kapacitete infrastrukture. Princip naveden u ovoj smjernici omogućava upraviteljima infrastrukture da plasira na tržište sav infrastrukturni kapacitet te da ga učinkovito iskoristi. Uređuje se i pitanje djelokruga rada regulatornog tijela. Direktive vijeća ministara Europe i Europskog parlamenta koji govore o razvoju željeznice, one se bave razdvajanjem željeznice kroz osiguravanjem neovisnosti željezničkog poduzetništva, odvajanjem upravljanja i poslovanja poslovnih područja infrastrukture od usluge prijevoza. Uspostavlja načela nediskriminacije tržišnog poslovanja kroz osamostaljivanje neovisnog regulatora i upravitelja infrastrukture, razdvajanjem usluga prijevoza od usluga željezničke infrastrukture. Već 2007. godine donošenjem Zakona o Agenciji za regulaciju tržišta željezničkih usluga počelo je zapravo usklađivanje zakonodavnog okvira Republike Hrvatske sa Cilj osnivanja agencije jeste omogućiti otvaranje tržišta na području željezničkog prijevoza, te davanje jednake prilike svim sudionicima koji ispunjavaju uvjete za obavljanje usluga javnog željezničkog prijevoza bez diskriminacije, pri čemu uspostava regulacije omogućava nadzor. Ovim prijedlogom zakona i dopuna zakona bitno se ojačava uloga i znatno se proširuju ovlasti agencije. Tako imenovanje i razrješenje članova upravljačkog tijela upravitelja infrastrukture neće se moći donijeti bez suglasnosti agencije. Daje se mogućnost agenciji da u slučaju postojanja pravnog spora onemogući nastanak štetnih posljedica na tržištu poduzimanjem odgovarajućih mjera. Upravne tužbe podnesene protiv pojedinačnih rješenja agencije ne odgađa njihovo izvršenje. Također se povećavaju iznosi za prekršaje za pravnu i fizičku osobu u odnosu na važeći zakon. Tako će novčanom kaznom u iznosu do 2 milijuna kuna za prekršaj subjekt na tržištu platiti za željezničke usluge ako ne postupi prema zahtjevu agencije. Mišljenja smo da će donošenjem ovoga zakona agencija biti puno efikasnija i učinkovitija u obavljanju poslova iz svojeg djelokruga rada te ćemo mi iz kluba Hrvatske demokratske zajednice podržati ovaj prijedlog zakona. Hvala. U ime kluba HNS-a gospođa zastupnica Danica Hursa. Izvolite. **Hursa,

ovaj prijedlog izmjena i dopuna Zakona o Agenciji za regulaciju tržišta. Naime, donošenjem Zakona o Agenciji za regulaciju tržišta željezničkih pruga iz 2007. godine učinjeni su prvi koraci na putu usklađivanja postojećeg zakonodavnog i institucionalnog okvira s onim u Europskoj uniji vezano za regulaciju tržišta željezničkih usluga i osnivanje agencije sa svrhom zaštite sudionika tržišta željezničkih usluga čime se doprinosi stabilnim uvjetima poslovanja prema tržnim uvjetima promicanjem zdravog tržišnog natjecanja. U okviru predpristupnih aktivnosti Republike Hrvatske za ulazak u punopravno članstvo Europske unije a u cilju ispunjenja dodatnih mjerila za okončanje pregovora u pregovaračkom poglavlju 14. Prometna politika sukladno naknadnim sugestijama predstavnika Europske komisije ocijenjeno je potrebnim redefinirati ili dodatno pojasniti neke od veće ranije ugrađenih pravnih pravnih instituta u zakonu te izvršiti dodatna usklađenja odredbi zakona s odredbama sekundarnih pravnih propisa Europske unije. U tom smislu ovim zakonom dodatno se preciziraju, mijenjaju odnosno dopunjuju neki pravni instituti te jasnije i cjelovitije vrši implementacija direktiva Europske unije kojima se regulira pitanje regulacije tržišta željezničkih usluga odnosno ustroj i funkcioniranje agencije posebno Direktive 2001/14 EC Europskog parlamenta i Vijeća od 26. veljače 2001. godine o raspodjeli kapaciteta željezničke infrastrukture i nametanju pristojbi za uporabu željezničke infrastrukture. Moj prethodnik je preciznije objasnio detalje ovih promjena pa to ja neću ponavljati. Ponavljam, klub HNS-a će podržati zakon i dopune i izmjene ovog zakona. Zahvaljujem. Prelazimo na pojedinačnu raspravu. Gospodin zastupnik Ivan Šantek. Izvolite. Gospodine predsjedniče, gospodine državni tajniče, kolegice i kolege. Donošenjem Zakona o Agenciji za regulaciju tržišta željezničkih usluga iz 2007. godine učinjeni su prvi koraci na putu usklađivanja postojećeg zakonodavnog institucionalnog okvira s onim u vezano za regulaciju tržišta željezničkih usluga i osnivanje agencije sa svrhom zaštite sudionika tržišta željezničkih usluga čime se doprinosi stabilnim uvjetima poslovanja prema tržišnim uvjetima promicanja zdravog tržišnog natjecanja. Kako bi se osigurao ubrzani nastavak procesa usklađivanja željezničkih sustava s propisima Europske unije te s obzirom na prirodu gospodarskog značenja željeznice i potrebu osiguranja uvjeta u domaćem željezničkom željezničkom sustavu za ravnopravno i konkurentno sudjelovanje na tržištu željezničkih usluga u Europskoj uniji posebno u dijelu regulacije tržišta željezničkih usluga a čime se kroz jačanje konkurencije nastoji postići veća kvaliteta pružanja usluga, smanjenje troškova te zaštita krajnjih korisnika predlaže se donošenje ovog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Agenciji za regulaciju tržišta željezničkih usluga. Cilj otvaranja tržišta na području željezničkog prijevoza je omogućiti svim sudionicima na tom tržištu da dobiju jednaku priliku u obavljanju usluga javnog željezničkog prijevoza uz jednake, transparentne i nediskriminirajuće uvjete pri čemu uspostava regulacije omogućava nadzor nad provođenjem zacrtanih ciljeva. Regulacija u tom kontekstu treba obuhvatiti djelatnost javnog željezničkog prijevoza a provodi je nadležno regulatorno tijelo koje je osnovano temeljem predloženog Zakona o Agenciji za regulaciju tržišta željezničkih usluga čija je osnovna uloga čija je osnovna uloga osiguranja otvorenog i nediskriminirajućeg ponašanja između upravitelja infrastrukture i željezničkih prijevoznika na tržištu željezničkih usluga kako bi se na svaki način onemogućilo bilo koji slučaj diskriminacije i monopolističkog položaja te .../Govornik se ne razumije./... pristup prema željezničkim kapacitetima, kriterija, nametanja pristojbi za korištenje infrastrukture, visine tih pristojbi te u drugim slučajevima koji se odnose na osiguranje pristupa i korištenje željezničke infrastrukture. Odredbama novih članaka Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Agenciji za regulaciju tržišta željezničkih usluga propisana je obaveza davanja prethodne suglasnosti agenciji na imenovanje i razrješenje članova upravljačkih tijela, upravitelja infrastrukture čime se dodatno onemogućava diskriminacija upravitelja infrastrukture prema željezničkim prijevoznicima. Nadalje, novim člankom dodaje se mogućnost agenciji da u slučaju postojanja upravnog spora onemogući nastavak eventualnih neželjenih posljedica na željezničkom tržištu bez odugovlačenja rješenja spora pred sudom poduzimanjem odgovarajućih mjera. Isto tako, propisana je obaveza agencije na javno objavljivanje svih pojedinačnih akata, rješenja čime je izvršeno dodatno usklađivanje s odredbama sekundarnih i pravnih propisa Člankom 3. propisuje se obaveza javnog objavljivanja odluke agencije povodom prigovora nezadovoljnih subjekata na tržištu željezničkih usluga. Ovom odredbom preciznije se definira odnos suradnje i razmjene se ne razumije./... drugih država te vrši dodatno usklađivanje pojmova s pojmovima koji se koriste u direktivi Europske unije. U ostalim člancima preciznije se definiraju i pojmovi u odnosu na prijašnji tekst zakona, regulira se pitanje obavljanja posla upravnog vijeća u slučaju spriječenosti i odsutnosti predsjednika upravnog vijeća te se detaljnije uređuju materijalna prava predsjednika i članova upravnog vijeća agencije ovisno da li dužnost u upravnom vijeću obavlja kao jedino zanimanje ili povremeno. Također, propisuje se obaveza predsjednika i članova upravnog vijeća i zaposlenika agencije na čuvanje poslovne tajne. Ovaj Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Agenciji za regulaciju tržišta željezničkih usluga preciznije definira određena područja prijašnjeg zakona te smatram da predloženi tekst zakona treba prihvatiti. Hvala Hvala. Nema više prijavljenih za raspravu. Zaključujem raspravu. Glasovati ćemo kada se steknu uvjeti.

Hvala.